radom sjednice. Na redu je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima, drugo čitanje, P.Z. br. 278 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj ćemo zakon raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili ne sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Vlada predlaže Zakon o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima. Vrlo kratko. Radi se o drugom čitanju. Uz samo kratke napomene. Radi se o usklađivanju sa Zakonom o audio-vizualnim djelatnostima kojima je predviđeno ukidanje ukidanje rada Vijeća za film i kinematografiju te usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, gdje je člankom 3. uređen način na koji će se sada birati kulturna vijeća. Nije bilo nikakvih dodatnih naputaka. Hvala. **Antunović, Žele li sad izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema niti jednoga tu. Ništa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, zastupnik Frano Matušić.

čuli smo da je riječ o usklađivanju. Ovaj zakon je zapravo vrlo kratak i vrlo konkretan i riječ je o usklađivanju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi, te kao što smo čuli sa Zakonom o audio-vizualnim djelatnostima. Naime, člankom 1. briše se Kulturno vijeće za film i kinematografiju koje je temeljem Zakona o kulturnim vijećima osnovano pri Ministarstvu kulture. Međutim, već spomenutim Zakonom o audio-vizualnim djelatnostima osnovan je Hrvatski audio-vizualni centar koji je preuzeo zadaće koje je obavljalo u tom području Ministarstvo kulture. Člankom 2. usklađuje Zakon o kulturnim vijećima sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu. Izmjenama ovih zakona ukidaju se općinska, gradska i županijska poglavarstva što je već poznato, kao izvršna tijela, kao i Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Njihove ovlasti prenose se na načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba. I konačno, člankom 3. regulira se stupanje na snagu ovog zakona što je usklađeno na način da on stupa na snagu s danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih, to znači sada uskoro sljedećih izbora za predstavnička tijela i za čelnike u jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave) i u Gradu Zagrebu. Klub Hrvatske demokratske zajednice će naravno podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. To je bila jedina prijava za klubove. Prva na redu za pojedinačnu raspravu je zastupnica Željana Kalaš. Hvala lijepo, potpredsjednice. Predstavnice Vlade, uvažene kolegice i kolege. Evo, ja ću se danas javiti za ovu raspravu o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima koji su zapravo još u prethodnim sazivima bili prihvaćeni u Saboru, a naposljetku i mijenjani odnosno čak je donesen i novi Zakon o kulturnim vijećima u prethodnom mandatu. I to je de facto bio zakon o novom načinu odlučivanja u kulturi kojim su se zapravo stotine ljudi našle u poziciji da i oni sami odlučuju o kulturi. I što se događalo dalje, odnosno kako se rješavao odnos politike i kulture i istodobno osiguravalo funkcioniranje ukupnog kulturnog sustava od zaštite kulturne baštine muzeja i galerija do festivala i smotri. Svakako, osnivanje kulturnih vijeća su velike novine i sve su zapravo na tragu stvaranja autonomije kulture, dakle smjera koji kulturu zapravo izdvaja iz politike tj. vraća kulturu kulturnim djelatnicima u smislu njihove materijalne i političke nezavisnosti odnosno suodlučivanja. Ovim današnjim izmjenama Zakona o kulturnim vijećima briše se potreba osnivanja vijeća za film i kinematografiju i to radi odredbi Zakona o audio-vizualnim djelatnostima prema kojima je osnovan i Hrvatski audio-vizualni centar. Hrvatsko audio-vizualno vijeće predlaže ministru kulture Nacionalni program promicanja audio-vizualnog stvaralaštva. I upravo ova izmjena čini mi se da je rezultat ostvarenja ciljeva ministarstva kulture, a to je reforma audio-vizualnih djelatnosti i poticanje kulturnih industrija, jednako kao i unapređenje sustava zaštite kulturne baštine. Naime, zakon propisuje osnivanje kulturnih vijeća i u svim većim hrvatskim gradovima čime se naravno pomoglo u demokratizaciji i decentralizaciji odlučivanja u kulturi. Sljedeća izmjena je da novim zakonom od izbora u svibnju nema više poglavarstava, kako je to već i rekao kolega Matušić, pa će poslove dosadašnjih izvršnih tijela jedinica lokalne i područne samouprave obavljati gradonačelnik ili župan, u skladu s ovom izmjenom članka 8. koji će zapravo osigurati obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe vijeća. Ali mislim da to nije jedina zadaća ili čak prilika gradonačelniku ili županu da aktivno sudjeluje u kreiranju ili da djeluju prema smjernicama raznih kulturnih vijeća. Neki gradonačelnici ignoriraju, a neki pak osobno promoviraju dugoročne kulturne politike. U najpozitivnijem kontekstu moram istaknuti primjer splitskog gradonačelnika Ivana Kureta. Naime, Kuret je baš pred nekoliko dana kao gradonačelnik Splita, za jedno sa istaknutim javnim i kulturnim djelatnicima na službenom sastanku u Galeriji "Meštrović" prihvatio inicijativu da se Split kandidira za europsku kulturnu prijestolnicu 2020. godine sa zaključkom da se utemelji posebno vijeće odnosno poseban odbor koji će obaviti pripreme za kandidaturu. smatram da je upravo to primjer ostvarivanja jednog dugoročnog cilja u okviru kulturne politike Grada Splita i jednako tako snažan primjer pozitivne prakse što se tiče i dugoročne kulturne politike na lokalnoj, u ovom slučaju gradskoj razini. Za europsku prijestolnicu kulture znamo da se šest godina unaprijed mogu kandidirati gradovi iz zemalja članica Europske unije. Naravno, smatramo kako će 2014., ako Hrvatska do tada postane članicom Europske unije, a vjerujem da hoće, odlučivati koji će se hrvatski grad kandidirati za taj naslov 2020. godine. Jer su kandidaturu, kao što ste vjerojatno već i upoznati, najavili neki drugi gradovi. Zbog svih svojih dosadašnjih postignuća, s obzirom da sam iz Splita, mogu reći da se Split ne boji kandidirati za ovu kulturnu olimpijadu. Dapače, u tome vidi još i veći poticaj za daljnji razvoj u kulturnoj politici. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Na redu je zastupnica Suzana Bilić Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Kad smo 12. ožujka ove godine raspravljali o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima u prvom čitanju jer ga je Vlada uputila u redovnoj proceduri u Hrvatski sabor, zamolila sam gospodina ministra da izmjene zakona sadržane u svega 3 članka na koje u pravilu nije bilo primjedaba, što prije uputi u drugo čitanje na raspravu i usvajanje pa stoga želim izraziti zadovoljstvo što evo, na istoj sjednici imamo i Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima kojima postojeći zakon donijet u travnju 2004. godine usklađujemo u 2 članka sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i u jednom članku sa Zakonom o audiovizualnim djelatnostima. Kako je u prvom čitanju bilo samo primjedba na odredbe članka 3. izmjena gdje je stupanje na snagu ovoga zakona trebalo uskladiti sa sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji glasi da odredbe ovoga zakona stupaju na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva te Poglavarstvo Grada Zagreba nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te gradonačelnika Grada Zagreba izabranih na neposrednim izborima Budući da je izvršeno i ovo usklađenje sa izmjenama i dopunama zakona podržati ću prijedlog, odnosno Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kulturnim vijeća. Hvala lijepa. I konačni govornik po ovom prijedlogu zakona, zastupnik Šimo Đurđević. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa u ime kluba i moji prethodnici, moje kolegice i kolege su skoro ama baš sve rekli što se tiče izmjena i dopuna ovoga zakona i također su rekli razloge zašto ga zašto ga u ovom izmijenjenom obliku Hrvatski sabor i donosi. Ja bih samo možda rekao ono što kolege moji prethodnici nisu rekli, a to je da za za provođenje ovog zakona nije potrebito osigurati dodatna sredstva u proračun Republike Hrvatske, niti u proračun jedinica lokalne, odnosno područne tj. regionalne samouprave i reći da je dobro ova izmjena u članku 3., a to je stupanje na snagu ovog zakona usklađeno je sa danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općinskih redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Skupština Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a ne kako je prvotno u prvom prijedlogu bilo predloženo da to bude 18. svibnja 2009., a regulirano člankom 3. Stoga podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Predlagatelj više ne želi uzeti riječ. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.